predloženi Zakon o socijalnim kartama proizilazi iz razumevanja potreba osetljivih društvenih grupa i kreiranja usluga socijalne zaštite upravo u skladu sa tim potrebama i to predstavlja jedan važan i veliki korak ka jačanju pozicije ne samo osetljivih grupa, već i društva u celini. Zbog toga će Jedinstvena Srbija, kao socijalno odgovorna stranka, u Danu za glasanje podržati predloženi zakon.Svrha zakona je da se uredi sistem socijalne i invalidske zaštite, brige o deci, kao i prikupljanja i obrade podataka o licima na koja se zakon odnosi. Želim da iskoristim ovu priliku i vaše prisustvo danas u Skupštini, gospođo ministarka, i da vam ukažem na jedan problem koji se svakako tiče socijalne zaštite, tako da neću izaći iz teme.Inače, ja sam pre dve godine upravo u ovom domu u Skupštini postavila pitanje vašem kolegi, bivšem ministru gospodinu Đorđeviću, a odnosi se na problem sa kojim se suočavaju roditelji nekoliko hiljada dece sa invaliditetom. Inače, u 24% porodica jedan od roditelja mora da odustane od posla kako bi se brinuo o detetu, jer je deci potrebna stalna nega i pažnja, samim tim ostaju bez jednog dela prihoda. Ti roditelji žele da se izjednače sa hraniteljskim porodicama i da steknu ista prava, jer su hranitelji plaćeni i do 50.000 dinara.S obzirom da ste vi sada preuzeli ministarstvo i krenuli ste sa radom, želim da vas pitam da li se možda radi na nekom predlogu zakona o socijalnoj zaštiti, jer bi se njegovim usvajanjem regulisala elementarna prava i ekonomski položaj porodica dece sa invaliditetom?Na kratko sam izašla iz oblasti socijalnih karti. Jedinstvena Srbija smatra da je predloženi zakon dobar, jer će smanjiti zloupotrebe, omogućiće povezivanje sistema nadležnog ministarstva i sistema drugih državnih institucija. Dobiće se bolji, potpuni uvid i jedna analitička baza koja može da pomogne da se sagleda ko može da ostvari socijalnu pomoć.Vrlo pomoć.Vrlo često se među građanima može čuti pitanje i negodovanje – ko može da ostvari prava, na primer, na dečiji dodatak? Tako imate situaciju da višečlana porodica, koja ima više zemlje nego što je predviđeno Zakonom o socijalnoj zaštiti, a ta zemlja ne vredi ništa jer ne može da se obrađuje, ne zato što ti ljudi ne žele da je obrade, prosto je nepristupačna, ne mogu da je prodaju, a sa druge strane imate sliku gde ljudi u vidljivo boljoj materijalnoj situaciji imaju pravo na to.Mislim da ćemo upravo izradom socijalnih karti stati na zloupotrebu ovih stvari. Znam da je prioritet Vlade povećanje nataliteta i podrška porodici. Za Jedinstvenu Srbiju to predstavlja osnov za jedno moderno društvo, a Srbija je upravo takvo društvo. Čuli smo i razne kritike, da se porodice ne podržavaju dovoljno, što nije istina, jer se pomoć ogleda i kroz socijalnu pomoć, kroz dečiji dodatak, pomoć nezaposlenim porodiljama. Svake godine se sredstva za socijalnu pomoć uvećavaju i to se vidi kroz budžet.Mnoge lokalne samouprave preko centra lokalnih usluga su uspele da razviju i unaprede postojeće usluge socijalne zaštite. Jedno od takvih je i Kraljevo koje kroz lokalni centar usluga pruža sedam usluga. U planu je uvođenje i osme, odnosno boravak dece sa smetnjama u razvoju. To je neophodno Kraljevu. Time će se poboljšati poboljšati kvalitet života što dece, što odraslih osoba sa smetnjama u razvoju.S druge strane, imate grad Jogodinu koja svakog poslednjeg radnog dana u mesecu ima prijem građana, gde se direktno razgovara i pomaže socijalno ugroženim građanima. Upravo je i danas Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije, govorio koliko ta pomoć znači. Neki su ismejavali to 3000, 2000 za gospođu, ali ja verujem da ste vi, gospođo ministarka, obilazeći Srbiju i u razgovoru sa građanima, videli koliko ta pomoć znači porodicama. Jer, nečije malo je nekome sam već spomenula i centre za socijalne usluge, oni u skladu sa svojim nadležnostima odgovaraju svim potrebama. Republika kroz razna usavršavanja zaposlenih želi da podigne kvalitet, ali mislim da je za još bolje delovanje ustanove potrebno da se zaposli još radnika. Spremajući se za moje današnje izlaganje, došla sam do podatka da čak negde oko 800 radnika je potrebno zaposliti u sistemu socijalne zaštite i da neke ustanove čak nemaju ni pravnike, što ne smemo da dozvolimo, s obzirom da oni odlučuju upravo o pravima građana.S obzirom da više nemam vremena, kao što sam i rekla na početku, Jedinstvena Srbija kao socijalno odgovorna partija, partija, a u cilju da se pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija, u Danu za glasanje će podržati Predlog zakona o socijalnim kartama. Zahvaljujem. Vi ste otvorili čitav niz pitanja koji jesu od izuzetnog značaja za ostvarivanje socijalnih prava za određene kategorije.Kada ste konkretno pitali u vezi sa porodicama koje imaju dete sa invaliditetom, činjenica je da mnogi od njih ne rade da bi pazili dete. Da, to jeste otvorilo različita pitanja u pogledu primanja određene vrste materijalne pomoći. Direktan odgovor na pitanje koje ste postavili, da li radimo i da li planiramo rad izmene Zakona o socijalnoj zaštiti – da, u procesu smo formiranja radne grupe. I ne samo to pitanje, nego čitav niz pitanja da bi se više uredilo ovo polje, gde zaista treba da delujemo, jer znamo da je to najosetljivije polje i treba da tu budemo aktivni. ima narodni poslanik Josip Broz. Izvolite. **Josip Broz** Poštovani predsedniče, poštovana gospođo ministarka sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas je na dnevnom redu potpuno jedan nov zakon iz oblasti socijalne zaštite. To je Predlog zakona o socijalnoj karti kojim se uspostavlja jedinstven registar podataka o svim korisnicima prava iz oblasti socijalne zaštite, koja podrazumevaju sva prava obuhvaćena propisima iz socijalne, dečje i boračko-invalidske zaštite.Ova tema je i lično značajna za moju poslaničku grupu, ali i za mene koji sam vaspitavan na principima socijalne pravde, jednakosti, ravnopravnosti i jednakih šansi za sve i solidarnosti sa onima koji nisu u mogućnosti da obezbede dovoljno sredstava za život.Ulaskom u tranziciju i kapitalizam dosta toga se promenilo, Srbija je prošla kroz razne periode, naročito 2000. godine, kada su stotine hiljade radnika ostale bez posla zbog privatizacije. A kada propada privreda, nema ni socijalne politike koja vodi računa o svakom građaninu i porodici koja nije u mogućnosti da radi zbog bolesti ili invalidnosti i dobije potrebnu socijalnu podršku države.Danas ova vlada i rukovodstvo Srbije vraćaju ugled Srbiji i zahvaljujući dobroj ekonomskoj politici stvara se prostor za još humaniji odnos prema onima koji nemaju i koji ne mogu zbog bolesti i invalidnosti da rade i zarade za život,

sve relevantne podatke od značaja za ostvarivanje prava i socijalne zaštite. Ovde se radi o ekonomsko-socijalnom statusu korisnika. Socijalna karta treba da obezbedi pravedan i human odnos prema onim građanima koji se nalaze u najtežem socijalnom položaju i nemaju nikakvih sredstava za život. Podaci iz socijalne karte treba da onemoguće zloupotrebu i nezakonito korišćenje budžetskih sredstava, jer će postojati precizna i jasna socijalna slika o svakom korisniku. Tako se neće desiti da socijalnu pomoć ne primaju zaista siromašni, bolesni, invalidi i stari, a da se neki radno sposobni koji ne žele da rade vode kao osobe bez prihoda koji ispunjavaju uslove za neki vid socijalne pomoći.Ja bih se osvrnuo i na socijalnu politiku koja se vodi prema našim najstarijim građanima, kako obično kažemo, prema građanima trećeg doba, bez obzira na vid mera socijalne zaštite koju koristi ili mogu koristiti. Radi se o građanima koji su završili svoj radni vek i zaslužuju mirnu, bezbednu i sigurnu starost, bez obzira imaju li zakonske naslednike ili ne. Radi se i o starima iz seoskih područja koji nikada nisu bili u radnom odnosu ili su celog života proizvodili hranu za nas iz gradova. Radi se o starim, napuštenim i samohranim osobama koje nemaju bliže srodnike. Svi oni mogu postati korisnici različitih mera socijalne zaštite.Humanost jednog društva meri se po odnosu prema svojim najstarijim građanima. Za Srbiju je odnos prema starima posebno važan. Sa svih društvenih aspekata pre svega Srbija je država sa visokim procentom starijih, od preko 20%, sa prognozom da će do 2041. godine taj procenat porasti na 25,2%. Ovakva demografska kretanja zahtevaju prilagođavanje sistema i mera socijalne zaštite starijoj populaciji. Nije starim ljudima uvek potrebna novčana pomoć, već nega, pomoć u kući ili smeštaj u ustanovi socijalne zaštite.Drugo pitanje jeste obuhvat boraca i invalida socijalnom kartom, odnosno centralnom evidencijom korisnika prava borilačko-invalidske zaštite, što želim da pohvalim. Dobro je da se i o borcima i invalidima povede više računa i da se njima koji su se borili za Srbiju obezbedi siguran pristup pravima koje im koje im društvo duguje, jer mnogi nisu sposobni da sami zarađuju.Od zakona o socijalnoj karti očekujemo pravedniji sistem socijalne zaštite svih kategorija na koje se odnosi, kao i to da će nadležno ministarstvo u svakom momentu kroz jedinstvenu elektronsku bazu moći da prati sve preduzete mere i sve korisnike socijalne zaštite, da kontroliše korišćenje prava i spreči zloupotrebe. Zakon treba da omogući bolju kontrolu rada centara za socijalni rad koji sprovode mere, ali isto tako da centrima za socijalni rad obezbedi bolju kadrovsku i tehničku podršku.Na Odboru je bilo jedno nerazjašnjeno pitanje, a to je – da li je u zakonu išta promenjeno oko domaćinstava koja imaju preko 50 ari? Jer dosadašnjim zakonom je bilo da oni nemaju pravo na socijalnu zaštitu

Poštovana predsedavajuća, poštovana ministarka Darija Kisić Tepavčević, uvažene koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, smatram da su prethodni govornici, čini mi se negde oko deset govornika, ako uzmemo u obzir i ovlašćene predlagače, bili jako temeljni u svojim izlaganjima i detaljno obrazložili šta ovaj zakon podrazumeva.Ali ipak moram da se osvrnem i da vam se posebno zahvalim što ste vi u svom početnom izlaganju bili sveobuhvatni, vaše izlaganje je trajalo čini mi se i oko pola sata, ali ste u tih pola sata bili jako konstruktivni i do detalja obrazložili sve ono što se ovde nalazi i na taj način olakšali građanima koji prate ovaj prenos da još bliže i bolje shvate o čemu se ovde radi.Ono što ja kao narodni poslanik želim danas da istaknem jeste razlika i sve ono o čemu do sada možda neko nije govorio ili nije govorio u onom obimu u kojem ja smatram da je neophodno, a to je činjenica da i danas i prethodnih dana od kada se pojavila tema socijalne karte ili zakona o socijalnim kartama, kako se pravilno definiše, vi trpite napade, trpi napade i Vlada Srbije i predsednik Aleksandar Vučić, i to bez nekog argumenta, dokaza ili nečega šta bi bilo bolje ili drugačije da se uradi i trpite to od onih ljudi koji kada su imali priliku da nešto urade apsolutno ništa nisu uradili na tom polju.Sama činjenica da je neko od prethodnih govornika rekao da se na ovaj zakon čeka 20 ili 30 godina govori u prilog tome da su mnoge vlade pre ove, naravno, a posebno one do 2012. godine, mogle da urade bilo šta na tom planu, ali to nisu uradile. Nije ovo slučaj samo kada se radi o ovom zakonu. Mi smo bili zemlja koja je čekala da 30 godina da se grade putevi, da se grade bolnice, domovi zdravlja, škole, vrtići, da se Srbija kreće u nekom boljem smeru, ali otkad je SNS na vlasti Srbija je od zemlje koja konstantno nešto čeka postala zemlja koja ostvaruje svoje snove i svoje želje, snove i želje građana Srbije. I ovaj zakon je još jedan u nizu dokaza toga.Ne toga.Ne želim da ponavljam sve ono što je ovde rečeno, želim samo da se osvrnem na neke konkretne primere kako ljudi koji vas danas napadaju predstavljaju deo opozicije, predstavlja ih Dragan Đilas, kako su oni to radili u ovoj kategoriji dok su vodili grad Beograd. imali dug i kasnili su sa socijalnim davanjima u gradu Beogradu čak godinu dana. Dakle, godinu dana su kasnili sa tim isplatama. Ljudi kojima je to bilo neophodno i preko potrebno su godinu dana čekali na tu isplatu. Ti dugovi su prešli cifru od pet milijardi dinara. Dakle, pet milijardi dinara su bila ukupna ta zaduženja. U proteklih šest godina gospođa Nataša Stanisavljević koja vodi taj resor uspešno je vodila taj resor i uspela da vrati sve te dugove, ali da paralelno sa tim i grad Beograd nastavi nastavi da redovno isplaćuje socijalna davanja svim kategorijama. To je nešto na šta moramo da budemo ponosni i da posebno istaknemo važnost kada vodite računa o svojim građanima i kada vodite računa o svakom dinaru koji imate kako može sve da se postigne.Dok je Dragan Đilas zarađivao 619 miliona evra svojim firmama, kasnio je godinu dana sa uplatama za socijalna davanja, što samo pokazuje koliko je taj čovek bio i nesposoban, ali i bahat dok je bio gradonačelnik, a mnogi ga nazivaju i šerifom Beograda.Nije to jedina stavka gde se mogla videti neodgovornost tadašnjeg gradskog rukovodstva. Vi znate da su i deca kategorija o kojoj najviše moramo da vodimo računa i koja se i u ovom zakonu provlači. Zamislite, u gradu Beogradu 15.000 porodica je bilo oštećeno jer im je Dragan Đilas duplo naplaćivao vrtiće. Na sudu te porodice i roditelji su dobili svoja prava, grad Beograd na taj način mora da vrati četiri milijarde dinara koje su roditeljima uzeti ni za šta i grad Beograd i danas vraća te dugove, a paralelno sa tim nastavljamo da ulažemo i škole i u vrtiće.Uzeo sam Beograd kao temu iz dva razloga. Pre svega zato što se tu najviše videla sposobnost, a pre svega nesposobnost Dragana Đilasa i rukovodstva DS, a i zato što mi je tema grada Beograda jako bliska, zato što sam i šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada.Ove podatke podatke vam iznosim iz prostog razloga da bi građani koji danas gledaju ovaj prenos znali da ljudi koji napadaju ovaj zakon kada su bili u prilici da nešto urade na manjem nivou, ako uzimamo Beograd kao lokalnu samoupravu, ništa nisu uradili, čak su uradili na štetu. Da ne ulazimo u to da smo 2018. godine, niko to nije pomenuo, ali ja ću to morati da pomenem, 2018. godine Vlada je usvojila taj predlog na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića

pokazuje koliko Vlada Republike Srbije sledeći politiku Aleksandra Vučića vodi računa o budućnosti, o onome što je najbitnije, o generacijama koje tek dolazi i generacijama kojima ostavljamo našu zemlju.Ne možemo kada pričamo o socijalnoj karti da se ne osvrnemo na to da je u katastrofalnim privatizacijama, ovde su to isto kolege pominjale, i u njihovim mutnim radnjama, a predvodila ih je DS, više od pola miliona ljudi ostalo bez posla, da je prosečna zarada tada bila, prosečna plata bila negde oko 320 evra, da je danas ta prosečna plata iznad 510 evra, da je minimalac bio 172 evra, sad je preko 270 i da ne pričamo o BDP-u koji je bio u minusu, a za 2019. godinu je, u naše vreme, 4,2% u plusu. Svi ovi podaci jasno pokazuju kada odgovorno vodite zemlju, kada se brinete o svakom dinaru koliko naša zemlja može da napreduje i koliko može da jača.Drago jača.Drago mi je, gospođo Kisić Tepavčević, što ste preuzeli odgovornost i pored napada koje ste trpeli dok ste bili, kad je imao punu snagu i u punom jeku Korona virusa, vaš angažman u Kriznom štabu i što tada niste posustali, već ste se još jače borili. Drago mi je što sada pokazujete snagu da se borite, pored svih ovih neosnovanih napada. Ja vam želim mnogo uspeha u tome.Kada tome.Kada govorimo i o Kriznom štabu i o Korona virusu i prošle godine smo pokazali da je naša država spremna da odgovori na sve izazove. Sama činjenica da smo vakcinisali preko pola miliona ljudi, da sa tom vakcinacijom nastavljamo pokazuje da smo spremni na sve. Podaci koje je danas predsednik Aleksandar Vučić objavio, a želim samo da ih iznesem za građane koji to nisu možda čuli, jeste i činjenica da je danas stiglo 50.000 Sputnik vakcina, da ćemo za revakcinu dobiti još 50.000, da ćemo do kraja februara obezbediti još 88.000 Fajzer vakcina, a do 20. februara između 125.000 i 150.000 Astra zeneka vakcina.Dakle, ove brojke su za mnogo veće i jače ekonomski, zemlje koje su ispred n nas nezamislive. Ono što posebno raduje, znam građani su se interesovali, sutra, vi me ispravite ako grešim, mislim da nam dolazi još 500.000 doza kineske vakcine.Svi ovi rezultati i sve ovo što postiže danas i Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić ovih dana dolaze nekako u senku iz prostog razloga što ja kao narodni poslanik, a verujem i mnoge moje druge kolege koje će danas diskutovati, ne možemo ostati nemi na ono što se dešava proteklih

hapšenjem i razbijanjem ovog klana protekle nedelje dobile su obris da sve ono o čemu smo pričali nije bilo ni malo naivno, da to niko nije izmišljao i da je postojala realna opasnost za predsednika Aleksandra Vučića, njegovu bezbednost i bezbednost njegove porodice.Iskren da budem, ne mislim da je ugroženost njegovog života sada manja, šta više mislim da je još veća, ali ono što posebno mene zabrinjava kao nekog ko je, ajde tako ćemo reći, deo političkog života, jeste ponašanje jednog dela opozicije koji na svaki mogući način pokušavaju da relativizuju opasnost u kojoj se nalazi predsednik Aleksandar Vučić. I izjave Dragana Đilasa, ovog nasilnika, ljotićevca, bivšeg poslanika Boška Obradovića idu u tom smeru da se Aleksandar Vučić i njegova porodica izjednače sa nekakvim klanovima, mafijom u Srbiji i na taj način im se direktno crta meta. Zašto? Da bi danas, sutra neko, ako uzme za ozbiljno, njihove nebuloze, laži, a pretvaraju ih u tvrdnje, neko danas, sutra ako se desi bilo kome iz porodice Vučić da građani kažu – dobro, bio je deo njih. E, pa nije. O tome moramo da govorimo jasno i na svakom mestu.Parlament Srbije je najviše telo u našoj zemlji. Ovde diskutujemo, pričamo o svim temama. Ovaj zakon je jako bitan, posebno što se čeka 30 godina, ali i o ovoj temi moramo da prodiskutujemo. Ja ću o tome govoriti mnogo više sutra, ali nemojte mi zameriti jer je tema jako ozbiljna i građani su jako uznemireni.Ako neko ko je navijač ili sebe predstavlja kao navijača ima snajpersku pušku, o kojoj smo mi pričali pre dve godine, znate da je to realna opasnost.

da izvrgnu ruglu i da umanje značaj takvih pretnji.Ono što držim u ruci, verujem da ljudi nisu zaboravili, a nije bilo tako davno, te 2019. godine jedan časopis je objavio sliku na kojoj se nalazi predsednik Aleksandar Vučić, a u koga je uperen snajper. To je bilo 2019. godine. Godine 2019. mi smo pričali o tome i svi su pokušavali da nas ubede da to nije ništa strašno, da je to slučajno. I, danas se javnost oseća i zgroženo i zaprepašćeno, ja nisam stručnjak za oružje, ali jedan ovakav ili sličan snajper je nađen prilikom hapšenja i razbijanja ovog klana. Da apsurd Đilasovih medija bude još veći i da vam dokažem sve ono što pričamo ovde mesecima unazad, pokazuje i ova karikatura koji je jedan njegov tabloid, novina kako god se to definiše „Danas“ objavio, na kojoj se vidi opet snajper uperen u Aleksandra Vučića. Ne znam ko koga ovde predstavlja, ali ispada sad ovde da Aleksandar Vučić u samog sebe uperuje snajper.Ovo su ozbiljne stvari, ovo je ozbiljno igranje sa takvim temama koji uznemiruju javnost i koji jasno pokazuju da je cilj Dragan Đilasa i svih ljudi koji se danas nalaze u opoziciji da pretnje koje su realne svedu na minimum i izvrnu ih ruglu kako bi Aleksandar Vučić, Danilo Vučić, Milica Vučić, Vukan Vučić ili Andrej Vučić, svako iz porodice Vučić postao legitimna meta.Sa ovog mesta moramo da poručimo da tako nešto je apsolutno nedopustivo. U redu je da vi slepo želite da se vratite na vlast, da nastavite sa svojim enormnim bogaćenjem, to je vaše pravo, imate pravo da sanjate, da maštate, ali nemate pravo da na ovakav način se igrate sa nečijim Kisić Tepavčević, ja vama želim mnogo sreće i uspeha u daljem radu. Nadam se da ćemo imati što manje potrebe da se ovakve stvari primenjuju za one najugroženije kategorije u našem društvu jer će to pokazati da se polako rešavamo tog siromaštva i da rešavamo ljude koji su najugroženiji, ali pored želje za uspehom, želim vam da ostanete tako hrabri i dosledni u svojoj borbi koju vodite na dva fronta, jer sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića, mi drugu zemlju nemamo, a našu zemlju želimo da učinimo još lepšom i još boljom za našu decu i generacije koje dolaze. Hvala vam i živela Srbija. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Jasmina Karanac. Izvolite. koleginice i kolege narodni poslanici, pre nego što pređem na temu samo da se nadovežem na govor prethodnog kolege i da kažem da SDPS pruža punu podršku svim državnim organima u borbi protiv organizovanog kriminala i mafije. To je naš zadatak jer mi se borimo za društvo bez kriminala, bez mafije, za bezbednost svih naših građana.Sada da se osvrnem na zakon o kome mi danas ovde govorimo.Mi smo danas ovde i od vas ministarko i od koleginica i kolega narodnih poslanika čuli mnogo pojedinosti i detalja vezanih za zakon o socijalnim kartama, ali ono što je moj glavni utisak je da zakon o socijalnim kartama, koji je Srbija već duži niz godina pokušavala da donese, čak i nekoliko decenija predstavlja krupan korak ka iskorenjivanju siromaštva i ostvarivanju težnji da Srbija postane društvo socijalne pravde.Za

socijalna izdvajanja u bilo kom segmentu potrebna je ekonomija koja će puniti budžet iz koga se izdvajaju sredstva za bolesne, bespomoćne, stare, invalide i druge socijalno ugrožene kategorije. Ta sredstva je, naravno, potrebno zaraditi, a bez ulaganja u infrastrukturu, bez stranih investicija, to prosto nije moguće, pa je samo deklarativno zalaganje za socijalnu pravdu mrtvo slovo na papiru.Zakon o socijalnim kartama je veliki iskorak u tom smeru. Treba imati u vidu da socijalne karte koje Srbija uvodi zahtevaju i velika finansijska sredstva. Zato je potrebna, kao što sam i naglasila snažna ekonomija koju ova država sigurno može da iznese.Uostalom, to se pokazalo sada i u vreme pandemije kada je srpska ekonomija pokazala najveću žilavost i najveću otpornost na krizu i to pre svega, zahvaljujući velikim prilivima stranih investicija. To nismo rekli samo mi, to je i u zvaničnom izveštaju priznala i Evropska komisija.Predlogom komisija.Predlogom ovog zakona država je pokazala volju da skenira problem i da imamo realnu predstavu o tome kakav je socioekonomski položaj našeg stanovništva.Zakon o socijalnim kartama podrazumeva jedinstvenu bazu podataka i uspostavljanje informacionog sistema koji će upravljati tim podacima da bi se novac, odnosno socijalna pomoć ravnopravno rasporedila onima kojima je ona stvarno najpotrebnija.Da biste vi videli da li neko ispunjava uslove trebaju vam podaci, tj. potreban vam je informacioni sistem. Taj informacioni sistem će u potpunosti zaživeti i biće zaokružen 2022. godine, jer je potrebno vreme za njegovu izradu da bi bio efikasan i da bi dao željene efekte.Ovaj informacioni sistem sadržaće na jednom mestu sve podatke koji će se dobiti ukrštanjem različitih baza podataka sa različitih mesta i svi oni kojima je pomoć neophodna biće evidentirani u jedinstvenom sistemu i svi oni koji imaju pravo na pomoć, bez ikakvog apliciranja, tj. bez prijave, moći će tu pomoć i da ostvare. Svako će biti u prilici da dobije socijalnu pomoć, jer će ga sistem prepoznavati.Ovaj zakon se odnosi na različite kategorije stanovništva, ali ilustrovaću na jednom primeru.Kako, recimo, da jedna baka iz nekog zlatiborskog sela, sa Pešteri, sa vrha Kablara, ili iz nekog solitera novobeogradskog bloka, koja ne može da živi od svoje penzije i koja više ne može da privređuje, kako ona da zna na koji način može da ostvari pomoć. Nju neko mora da prepozna, da ide od šaltera do šaltera, od ustanove do ustanove, pa to je nemoguće. To ovaj zakon rešava. Ona mora da bude evidentirana, moraju da budu evidentirani njeni prihodi, njena imovina, da budu evidentirani svi podaci vezani za članove njenog domaćinstva. Sistem mora da prepozna takve ljude.Upravo ovaj zakon, zakon o socijalnim kartama to rešava. Umesto da kao do sada različite vrste podataka budu pohranjene u različitim institucijama sada će zahvaljujući novom informacionom sistemu svi ti podaci moći da se povuku i moći će da se stvori jedinstvena baza podataka i na taj način neko lice koje je u u stanju socijalne potrebe, moći će brže, lakše, efikasnije da dođe do pomoći na koju ima zakonsko pravo.Koliko je važno imati dobar informacioni sistem pokazalo se sada u vreme imunizacije i vakcinacije stanovništva, kada zaista, sve funkcioniše savršeno i besprekorno, gde i najveći kritičari vlasti, i oni koji pokušavaju da nađu zamerke shvataju da je kritika na račun vakcinacije i organizacije vakcinacije, potpuno promašena tema.Mislim da ovaj zakon, zakon o socijalnim kartama dolazi u pravo vreme, u vreme kada su nam empatija, solidarnost, pomoć pomoć drugima najpotrebniji.To su sve par ekselans vrednosti socijaldemokratije i to su vrednosti na kojima se temelji, koje baštini Socijaldemokratska partija Srbije, čiji sam ja ovde predstavnik, i zato će poslanička grupa naše stranke podržati ovaj predlog.Zahvaljujem.

zakon o socijalnoj karti je u stvari jedan tehnički zakon jer se odnosi na formiranje elektronskog registra o socijalno-ekonomskom statusu pojedinca, odnosno korisnika prava u oblasti socijalne zaštite.Kada govorimo o zakonu o socijalnim kartama, mi zapravo govorimo o potrebi definisanja prioriteta socijalne politike u oblasti socijalne zaštite i identifikovanja pojedinca i ciljnih grupa korisnika prava.Da bismo o to realizovali moramo da što potpunije sagledamo njihov socijalni materijalni status, a neophodan preduslov za to jeste prikupljanje i korišćenje podataka i svih dostupnih izvora državne uprave na kojima će se taj status i odrediti.Dakle, socijalna karta se, pored povezivanja sa softverskim rešenjima kojima upravlja ministarstvo, povezuje radi preuzimanja podataka sa različitim eksternim registrima, a to su Centralni registar stanovništva, Registar Penzijskog i invalidskog osiguranja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Nacionalne službe za zapošljavanje, Registar Poreske uprave i Registar Republičkog geodetskog zavoda.Na taj način se umrežavanjem ovih registara izbacuje mogućnost ne usaglašavanja podataka i pravi jedna centralna baza, tj. registar koji daje mnoge prednosti.Koje su prednosti ovakvog jednog sistema? Pokušaću da navedem što veći broj prednosti koje nam daju za pravo da poslanička grupa Jedinstvene Srbije podrži jedan ovakav zakon, što ćemo mi i učiniti u Danu za glasanje, jer je socijalna pravda osnovni postulat politike politike Jedinstvene Srbije.Dakle, jedna od bitnijih prednosti je pravednija raspodela. Pomoć ide samo onima kojima je potrebna i ko ispunjava uslove.Ova prednost je definisana zahvaljujući jednoj od glavnih karakteristika ovog sistema, a to je proaktivnost. Proaktivnost ima za cilj smanjenje greške isključenosti. Dakle, ona lica koja su bila iz nekog razloga odbijena, a u međuvremenu se neki od podataka od uticaja na pravo u oblasti socijalne zaštite promene u korist tog lica, to lice automatski stiče pravo koje će i ostvariti.Druga stvar je smanjenje greška uključenosti. Svi koji su greškom uključeni u prava biće isključeni, tj. na osnovu promena u podacima koji pristižu u Registar iz eksternih registara, a ta promena dovodi da lice koje je imalo pravo više nama to pravo, ono će to pravo automatski izgubiti.Kako ovo funkcioniše? Funkcioniše u realnom vremenu, jer sam softver daje određene notifikacije, odnosno obaveštenja za postupanje čim se uoče određene promene. Signalizira se odgovarajućom notifikacijom organu koji je teritorijalno nadležan za lica da proveri, dobije notifikaciju, i ako utvrdi da je osnovana, da službeno postupi u odgovarajućoj stvari. smanjenje grešaka je ovde neminovnost.Druga bitna karakteristika je odgovornosti i transparentnost u radu uprave. Kada sistem da notifikaciju, tj. obaveštenje, po njoj se mora postupiti i automatski se dostavlja zapis o njenom razrešenju, dakle, ko je, na koji način i kada razrešio.Svako korišćenje podataka iz Registra socijalne karte od strane službenih lica ostaje zabeleženo, pa to dovodi do veće odgovornosti tih istih lica i transparentnosti njihovog rada.Treća bitna karakteristika je smanjivanje i sprečavanje zloupotrebe. Jednom ovakvom informatizacijom podataka smanjuje se mogućnost za zloupotrebe kako od strane podnosilaca zahteva, tako od strane službenog osoblja koje je rešavao pravilno, jer ti podaci su vidljivi, a ako postoji neusaglašenost podataka oni se brzo razrešavaju.Dakle, više neće ničije pravo zavisiti od dobre volje onog koji to pravo propisuje, niti će to pravo da ostvari onaj ko ne ispunjava uslove za to pravo.Pored ovih pogodnosti koje daje socijalne karte, tu su još i lakše ostvarivanje prava samih korisnika i bolja efikasnost u radu uprave, što se vidi kroz pojednostavljenja administrativnog

kažu da bogato i srećno društvo ne čine bogati pojedinci, već je to društvo u kome se većina građana oseća ekonomski sigurno i zaštićeno i veruje svojoj državi da ga u trenutku velike životne nevolje koja ugrožava njegovu egzistenciju neće ostaviti bez podrške. To je model socijalno pravedne države u čiju korist će Narodna skupština Republike Srbije doneti i ovaj danas predloženi zakon.Zakon zakon.Zakon o socijalnoj karti na potpuno nov način reguliše pitanja pristupa uslugama socijalne zaštite. Slažem se da je bilo krajnje vreme da se popuni taj jedan prazni pravni prostor i da se taj nedostatak objedinjene digitalne baze relevantnih podataka o svim korisnicima usluga i prava iz socijalne zaštite prevaziđe. Njegov najvažniji cilj jeste obezbeđivanje pravednog sistema socijalne zaštite, usmerenog pre svega ka zaštiti najugroženijih građana i grupa i onih kojima je potrebna organizovana državna podrška kako bi mogli da žive dostojanstveno i izvan praga siromaštva.U tom smislu, pohvale za ministarku i vaš tim koji je došao u Skupštinu sa predlogom jednog ovakvog zakona, a on je kontinuitet, negde smo u ekspozeu premijerke Vlade Republike Srbije imali nagoveštaj i ovog zakona i dobro je da smo brzo došli do realizacije istog.Međutim, skrenuću pažnju na još jedan aspekt socijalne zaštite, jer nije socijalna zaštita samo materijalna podrška građanima, koliko god bila nužna, već i neke druge mere i druge kategorije korisnika.Osvrnuću se na pitanje zaštite porodice i dece, najpre u sistemu socijalne zaštite kao takve, kao i na još neke aspekte socijalne politike koji su od značaja za zdravu porodicu, jer bez zdrave porodice mi definitivno nemamo zdravo društvo, a ni blagostanje kojem, sigurna sam, svi težimo.Cilj kome Srbija teži, a to je cilj da većina građana dobro živi, to se postiže najpre obezbeđenjem prava na rad. Koliko god da je pritisak na ministarstvo ja verujem veliki bio i pre vašeg dolaska na čelo ministarstva, bio bi bio bi greh ne reći da su i kolege pre vas zaista radile svoj posao u onoj meri u kojoj im je to bilo moguće i da ni vas nije sačekao lak zadatak, da pred sobom imate odgovornost i teških vremena, jer mi iza sebe imamo godinu koja nije laka, koja sa sobom nosi posledice i Kovida 19 i ugrožene ljudske populacije, manjinske populacije, koje su često te koje upravo opterećuju budžet, ali, politika Vlade Srbije, bar prema planiranom budžetu, jeste razvojna politika i jeste što više radnih mesta koja će se otvoriti i koja će biti dostupna građanima i to će zapravo smanjiti te socijalne razlike i sprečiti siromaštvo. Naime, smanjiće pritisak na sektor socijalne zaštite, tako da kao jedina prevencija za siromaštvo jeste rad i mi moramo podržati razvojnu politiku koju rukovodstvo Srbije vodi u ovom trenutku.Drugo važno pitanje koje želim da istaknem jeste dečija zaštita i zaštita porodice sa decom. Tu postoji zakonodavni okvir čije mere jesu svojevrstan impuls populacionoj politici, odnosno u pitanju su proaktivne mere populacione politike. Zašto ističem populacionu politiku? Zato što bez brige za budućnost stanovništva nema brige za budućnost države, bez stanovništva nema ni države, nema razvoja. Koliko god mi imali ambiciju i bili rešeni u tome da ćemo graditi puteve i mostove, oni nam jesu neophodni i jeste jako važno, ali ono što primarno moramo da gradimo jeste zdravo društvo i zdravu porodicu i da radimo na populacionoj politici zato što sve to zajedno treba da naslede naša i njihova deca.Danas deca.Danas jesu prilike drugačije, ali to svakako ne znači da treba da se pomirimo sa tim da nas više umire nego što nas se rađa. Važne su sve mere populacione politike u tom smislu. Mi ćemo ohrabriti mlade ljude da formiraju porodice i rađaju decu, ali moramo ohrabriti i sve one kategorije koje su pod nekim okolnostima ostale bez posla, kao posledica životnih tragedija koje se dešavaju, došle do faze siromaštva, da se još jednom podignu iz nekih sopstvenih teških, ako hoćete i psihičkih stanja, i posvete svom razvoju i razvoju svoje dece.Ključnu ulogu, nekako bih rekla, ovde imaju centri za socijalni rad i prosto moramo kao društvo, osim što ćemo ovim zakonom zaista olakšati posao, pre svega svima koji treba da donesu odluke o tome ko i da li zaslužuje socijalnu pomoć kao takvu, moramo pomoći i svima onima koji imaju problem, neko je od mojih kolega govorio o tome, a to je da žive od socijalne pomoći i žele da možda negde prevaziđu problem u kom se nalaze i koji ih je doveo do faze da su zavisni od toga koliku će pomoć primiti od države.Sa druge strane, ne možemo ostati nemi ni pred činjenicom da je porast nasilja u porodici, da li je u pitanju nasilje prema ženama, nasilje prema deci, svejedno je, možda je čak i ova pandemija podigla stepen nasilja sa kojim se susrećemo, i tu je negde, dozvoliću sebi luksuz da kažem, možda uloga socijalnih radnika jako važna. Važno je da prepoznamo suštinu problema, da se prema njima ne odnosimo šablonski. Svaka tragedija je priča za sebe i to je negde pokazala praksa.Ne mislim, da me niko ne bi shvatio pogrešno, ovo nije kritika na rad centara za socijalni rad, taman posla, pretpostavljam da im nije lako da u ovim okolnostima sada funkcionišu i budu neretko možda čak i jedini koji će doneti odluku ko je ili nije u pravu, ali apelujem na sve ono što smo zakonima i probali da unapredimo, a to je saradnja između pravosuđa, policije i socijalnih radnika, najpre u cilju da zaštitimo decu koja su često žrtve nasilja na ovaj ili onaj način, pa čak i nasilja prema ženama i stoga obično imamo decu koja su trajno traumirana, imamo žene koje su možda zbog svojih trauma onemogućene da se dalje bave svojom egzistencijom, ali imamo i primere muškaraca koji su, nažalost, žrtve zloupotrebe u ne malom broju sve ovo kažem? Zato što moramo biti socijalno odgovorni prema svim problemima koje ne kao država, ja bih rekla kao Evropa, pa i kao svet, imamo u 2020. i 2021. godini. Kada god poraste neizvesnost, nekako sa njom rastu i oni problemi kojih se najređe setimo.Ono što ću pohvaliti jeste pronatalitetna mera koja se odnosi na povećanje starosne granice za pokušaj vantelesne oplodnje na 43 godine života. Ja zaista mislim da nam je to bilo neophodno.Treba obratiti pažnju i na porodice sa više dece. Ja znam da je to mač sa dve oštrice i o tome smo razgovarali kod promene nekih zakona pre ovoga. Bilo kako bilo, pred vama kao ministarstvom ni malo lak zadatak, ali sam sigurna da ćete tome odgovoriti ili bar ja imam u vas poverenja zato što, kada ste vi u pitanju, ja zaista pamtim onu prvu sliku koja se pojavila kada nam se pojavio i Kovid-19.Dakle, širok je spektar mera koji se može primeniti u sektoru socijalne i u sektoru dečije i boračko-invalidskoj zaštiti da bi se obuhvatile sve kategorije stanovništva kojima je potrebna podrška države. Odgovornost države je u tome da sve potrebe i sve kategorije prepozna i odgovori na njihove potrebe koje imaju, jer odnos prema deci, porodicama, nemoćnima, starima, siromašnima govori o tome koliko smo mi humano društvo.Ovaj zakon će, nadam se, podići podići lestvicu i možda nije zgoreg reći i to, ja valjda sa pozicije socijalista na to imam pravo, neretko smo u prošlosti imali situacije da su socijalne kategorije bile zloupotrebljavane i u političke svrhe. Možda je naš zadatak da nam se nikada takve situacije više ne ponove, nego da od takvih ljudi napravimo ljude koji će moći da same rade i zarade za sebe, svoju dece i svoje potomke.U danu za glasanje

Marković** Hvala.Pre nego što objasnim koje su koristi za građane Srbije od uvođenja socijalnih karti, moram da podsetim na činjenicu da digitalizacija zauzima veoma visoko mesto na agendama najrazvijenijih zemalja sveta i da su predstavnici Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja sarađivali na ovom planu sa Republikom Finskom, sa Kraljevinom Danskom, ali i sa drugim zemljama koje imaju najbolje i najrazvijenije sisteme socijalne zaštite, ali i formirane centralizovane sisteme za usluge u javnom sektoru. Koliko je samo jedan korak ka digitalizaciji značajan vidimo ovih dana, i to na konkretnom primeru, u procesu imunizacije stanovništva Srbije, na primeru prijave za vakcinaciju putem portala e-uprava.Prijava za vakcinaciju obavlja se za nekoliko minuta i to onlajn sa bilo kog mesta u bilo kom trenutku i, pored nabavke vakcine, to je jedan od glavnih razloga efikasne organizacije. Međutim, postoje zemlje koje su naravno imale vakcinu, a koje nisu uspeli da se na pravi način organizuju i vakcinišu stanovništvo u onoj meri u kojoj je to bilo potrebno.Digitalizacija koju je Vlada Srbije navela kao jedan od prioriteta pokazala je na primeru koji sam navela koliko je značajna. Mi moramo da ubrzamo digitalizaciju, i to u svim oblastima kako bi dostigli standarde najrazvijenijih zemalja kojima težimo.Uvođenjem socijalni karti idemo još jedan korak napred, kada je u pitanju digitalizacija i modernizacija državne uprave i deo su programa razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji od 2020. do 2022. i to će dovesti do smanjenja birokratije i svih onih nepotrebnih papira. To se postiže i umrežavanjem velikog broja različitih institucija poput Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Poreske uprave, Katastra nepokretnosti i sve to što sam pomenula kao krajnji cilj ima potpuno uvođenje elektronske uprave u Srbiji.Predlog Srbiji.Predlog Zakona o socijalnoj karti koji je danas na dnevnom redu odnosi se na formiranje elektronskog registra o socijalno-ekonomskom statusu pojedinca, odnosno korisnika prava socijalne zaštite koja ima za cilj formiranje jedinstvene i centralizovane evidencije. Na ovaj način, vođenjem ovakve evidencije, stvaramo uslove da ova prava ostvari veći broj korisnika, ali da se spreče zloupotrebe, pojačaju kontrole kada je u pitanju trošenje sredstava iz budžeta, ali naravno i da bi došlo do pravednije raspodele ovi sredstava.Pomoć najugroženijim slojevima stanovništva biće sigurno dostupnija, jer će građani koji su u najtežem ekonomskom položaju biti vidljiviji sistemu, što je samo preduslov da bi blagovremeno i efektivno ostvarili pravo na potrebnu podršku.Najveći podršku.Najveći nedostatak postojećeg sistema je to što nadležno ministarstvo nije imalo uvid u davanja koja su ostvarivana na lokalu, jer postojeća informatička podrška je parcijalna i organizovana kroz više odvojenih informacionih celina. Takođe, isplate za svako pravo su obračunate ponaosob i teško je proverljivo kolika su ukupna primanja po različitim osnovama. Na ovaj način uvešće se mogućnost ukrštanja podataka, njihovog spajanja u jedinstven sistem.Navešću jedan konkretan primer, a na osnovu koga će svima biti mnogo jasnije koliko je ovaj zakon značajan značajan i koje će sve promene doneti. Podaci socijalnih karti, odnosno podaci o korisnicima socijalne zaštite biće dostupni Sektoru za vanredne situacije nakon elementarnih nepogoda.

o socijalnoj karti donosi benefite i građanima i državi, pojednostavljujući procedure za ostvarivanje određenih prava, vodeći računa o pravilnoj raspodeli sredstava na koje imaju pravo korisnici socijalne zaštite i usvajanje ovog zakona je prvi korak. Naravno, nakon toga sledi izrada sledi izrada podzakonskih akata i na kraju izrada informacionog sistema koji bi sve ovo podržao. Ja ću svakako podržati ovaj zakon, a razloge za to sam već navela. Hvala. ima narodna poslanica Nina Pavićević.Izvolite. **Nina Pavićević** Zahvaljujem, predsedniče.Uvažena ministarko, poštovane kolege narodni poslanici, danas govorimo o Predlogu zakona o socijalnoj karti. Potreba za uvođenjem socijalnih karata i donošenje novog zakona koji je regulisao ova pitanja sadržana je u ekspozeu predsednice Vlade Republike Srbije iz juna 2017. godine, a predstavljen je kao jedan od prioritetnih zadataka u aktuelnoj Vladi pre nešto više od tri meseca.Svrha socijalne karte je pravednije ostvarivanje socijalnih prava građana koje se meri njihovim socijalno-ekonomskim statusom, kao i sprečavanje eventualnih zloupotreba. Postojanje ove jedinstvene, centralizovane evidencije trebalo bi da najugroženijima olakša put do finansijske i svake druge pomoći, tako što će biti omogućena pravednija raspodela i time što će socijalnu pomoć dobiti oni korisnici kojima je ta pomoć zaista najpotrebnija.Nakon usvajanja ovog zakona sledi povezivanja registra socijalne karte sa relevantnim sistemom podataka organa državne uprave i institucija lokalne samouprave, što će pružiti jedan sveobuhvatniji uvid i pristup u sve to.U evidenciji povezanih lica novina u odnosu na prvobitni nacrt zakona je evidencija podataka o nasilju u porodici. Kao ženu i socijalistkinju posebno me raduje činjenica da će uvođenje socijalne karte pružiti mogućnost za dostojanstveniji, pristojniji život žena koje su žrtve nasilja.Socijalistička partija Srbije se oduvek zalagala za aktivne i pravedne mere socijalne politike, što će činiti i ubuduće.Socijalna politika je, naime, najširi prostor po kome se može ocenjivati pravednost jednog društva i briga društva za socijalno ugrožene, kako grupe, tako i pojedince. Socijalna politika obuhvata jedan širok spektar mera, ali i mera politika koje neposredno utiču na socijalno-ekonomski status građana, od populacione politike, obrazovne politike, preko zapošljavanja mladih, stambene politike, pa sve do socijalne zaštite kao segmenta socijalne politike države.Ovom prilikom bih navela i pre svega pohvalila neke od mera koje su rezultat ove i prethodne Vlade, a to je svakako projekat „Moja prva plata“ koji je realizovan u drugoj polovini godine koja je za nama, a predstavlja vid pomoći države za zapošljavanjem mladih koji su tek završili srednje škole i fakultete. Kako je obično najteže pronaći prvi posao, država je ovim želela da uputi pomoć mladim ljudima za zaposlenje i sticanje prakse. Dakle, reč je o odličnom projektu koji je direktno usmeren na pomoć mladima i država je jednostavno želela da stvori ambijent da svako ko želi da radi dobije tu šansu.Takođe, od velikog značaja je i ulaganje u naučno-tehnološke parkove u Beogradu, Nišu, gradu iz koga ja dolazim, Novom Sadu i još par gradova u Srbiji, a sve sa ciljem pružanja mogućnosti mladima da pronađu zaposlenje i, što je najvažnije, ostanu u Srbiji.Kao mlada osoba, želim da skrenem pažnju na još jedan problem mladih koji svakako utiče na motivisanje mladih da formiraju porodice i stvaraju potomstvo, a to je stambeni problem, jer stambena politika predstavlja deo ukupne socijalne politike i mi smo svi svesni činjenice da veliki broj mladih ljudi žive kao podstanari, a čak više od polovine živi u zajednici sa roditeljima. Složićete se da život u zajednici nije posebno stimulativan za formiranje porodice i ostanak u zemlji.Veoma zemlji.Veoma je važno realizovati ovu nameru države da omogući mladima da i oni dobiju stanove po najpovoljnijim uslovima, kao što je to omogućeno snagama bezbednosti tj. policiji i vojsci. Smatram da bi ova mera bila izuzetno stimulativna i verujem da bi država na ovaj način doprinela zaustavljanju odlaska mladih ljudi i povećanju nataliteta, jer bez mladog i radno sposobnog stanovništva ne može biti napretka ni jednog društva.Takođe, smatram da bi ove mere, kao mere prevencije, doprinele i pronatalitetnim kretanjima i smanjenju migracija stručnjaka i mladih ljudi koji kada jednom odu teško odluče da se vrate.Uz podršku rešenjima iz zakona koji treba da obezbedi socijalno pravedniji model sprovođenja mera, želim da kažem da će SPS u danu za glasanje podržati ovaj Predlog zakona. Zahvaljujem.

gospodine predsedniče.Poštovane koleginice i kolege, poštovana ministarka Kisić Tepavčević, ja moram na početku zaista da kažem da pomalo osećam i nelagodu što danas pričamo o temi koja nije nevažna naravno, ali poslovnički je to tako uređeno i žao mi je zbog toga što nemamo priliku da se malo više osvrnemo na ono što se dešava oko nas, a dešava se upravo ono što je predsednik Vučić najavio pre nekog vremena, a to je odlučan sukob države sa mafijom u Srbiji i udaranje maljem u glavu najvećeg mafijaša u ovoj zemlji, ljudi koji su činili nepojmljiva krivična dela, ali i osporavanje ugroženosti države i predsednika od strane dela bivšeg, dela opozicije, odnosno bivšeg režima koji svaku priliku iskoristi ne bi li suštinski dao političku podršku za ono što neki ljudi rade u nekim drugim oblastima života, ovo je u pitanju čist kriminal.Ja bih, kada je ovaj zakon u pitanju, gospođo Kisić Tepavčević, vama prvo čestitao na hrabrosti. Vi ste se upustili u nešto što se slobodno može nazvati i čišćenjem Augijevih štala. Ovo je oblast u kojoj su toliko nagomilavani problemi da je jako veliko pitanje kako ćemo i na koji način izaći iz svih tih problema, a moramo da izađemo, jer ukoliko se stanje nastavi onako kako je danas neće biti dobro ni za državu ni za korisnike pomoći koju neki ljudi zaista očekuju i treba im.Kažu da postoji nekoliko važnih koraka u iskorenjivanju siromaštva, da su to zapošljavanje, da je to samo zapošljavanje, da je to obrazovanje. Ova država je u svim ovim oblastima već radila i postigla ozbiljne rezultate. Dakle, podsetio bih da je stopa nezaposlenosti u Srbiji bila 24,1%, da je spušteno na 7, 3% čini mi se, i da smo i danas kada se zapravo borimo za očuvanje radnih mesta, a ne samo za novo zapošljavanje, a imamo i novih investitora, novih investicija, novih fabrika i novih radnih mesta, dakle na zadatku povećanja zaposlenosti i očuvanja stope zaposlenosti u Srbiji.Upravo zato je važna vakcinacija koja se u Srbiji odvija. Upravo je zato važno ono kako se Aleksandar Vučić izborio na svetskom tržištu da Srbija dobije vakcine, jer mi smo imali prilike mi smo imali prilike da vidimo neke druge političare, konkretno Dragana Đilasa, koji je govorio nećemo da dobijamo ni jednu vakcinu kakvu ne dobijaju građani, ne znam, Nemačke, Danske, Holandije itd, i danas vidimo da ti građani ne dobijaju nikakvu vakcinu i da je taj čovek nekom nesrećom na vlasti danas Srbija ne bi imala nikakvu vakcinu.E zato je važno da se podrži ono što Aleksandar Vučić radi, zato što je to ne samo i to je najvažnije, naravno, očuvanje života građana i zdravlja građana, ali i očuvanje naše ekonomije, očuvanje radnih mesta i tako se borimo za smanjenje siromaštva u Srbiji.Zato se grade putevi, zato se grade auto-putevi, zato se grade brze saobraćajnice da bi investitori imali bolju komunikaciju i lakše investirali u određene krajeve. Mi danas govorimo o tome da je podignuta fabrika, da „Džinsi“ radi u Krupnju. Mi danas pričamo o tome da je fabrika otvorena u Vladičinom Hanu, mi ne pričamo više o području između Novog Sada i Beograda, pa tu kao otvaramo fabrike. Pa tu ne treba biti Bizmark pa otvarati fabrike. Imate, ne znam, dva auto-puta dva auto-puta koji tuda prolaze. Pa tu svako želi da otvori fabriku. Mi danas pričamo o tome da se fabrike otvaraju i siromaštvo time smanjuje u krajevima koji nisu na Koridoru 10 ili novom Koridoru 11.Kada je u pitanju samo zapošljavanje i danas traju konkursi Fonda za razvoj, ministarstava za pokretanje biznisa mladih ljudi koji žele da otvore svoje firme, otvore svoje kompanije i da rade, i na tome radimo.Što se obrazovanja tiče, namerni smo, želimo da u potpunosti usmerimo naše obrazovanje ka dualnom sistemu obrazovanja. Dakle, da mladi ljudi, da učenici uče nešto da rade dok idu u školu, da kada završe školu imaju nekakvo konkretno znanje koje mogu da primene.U nekom prethodnom periodu, nažalost, došli smo dotle da je postalo sramota biti zanatlija, da roditelji svoju decu iz najbolje namere upućuju da završe bilo kakav fakultet, nema veze da li je ovakav ili onakav, šta sa time može da radi, da se negde zaposli u nekoj upravi i da tu dočeka penziju. Imaće manju platu nego da radi kao zanatlija bilo kakav. Nije posao roditelja da mu dete, to govorim kao roditelj, nije moj posao kao roditelja da mi dete bude obrazovano ili visokoobrazovano, moj posao je da mi dete bude dobar čovek, da živi od svog rada, da bude pošteno, vaspitano, kulturno. To je posao roditelja, a ne da dete po svaku cenu bude visokoobrazovano.Mi smo tu malo neke stvari promenili i zato želim da podržim i to nastojanje i Vlade Republike Srbije, pre svega predsednika, da se dualno obrazovanje postavi kao važan instrument smanjenja nezaposlenosti i smanjenja siromaštva o kome govorimo. Onda dolazi na red zakon koji je danas pred nama. Dakle, da svi oni koji ne uspeju da se snađu u ovom sistemu, koji imaju određenih problema, budu pomognuti od strane države. To je ono što je zapravo suština i to je logičan korak u celoj ovoj priči, ali je važno da kažemo da ovo nije izolovan korak, da ovo nije samostalni korak koji stoji negde u vazduhu, nego korak koji stoji u nizu sa drugim koracima koje Vlada Republike Srbije preduzima.Važno je krenuti. Postoje određene kritike koje se tiču zakona. Život je ono što će vam govoriti kako i u kom pravcu da menjate zakon, kako i u kom pravcu da donosite neke promene, neke izmene, kako, na koji način da dovedemo da ovo još bolje funkcioniše. Važno je, izuzetno je važno da raspodela ove pomoći bude pravedna.Dakle, mi znamo, posebno u nekim, evo ja mogu da govorim u primerima iz grada u kome ja živim, u Kikindi, da ljudi dolaze po socijalnu pomoć u BMV nemačkih tablica, parkiraju ga 100 metara dalje i onda prošeta da pokupi ono što ima.Verovali ili ne, neko će reći da karikiram, neko će reći da preuveličavam, ja vam govorim istinu. Time se šalje loša poruka, gubi se poverenje u državu, jer čovek kome ta pomoć treba kaže – čekajte, ako ovo ovako funkcioniše, šta se ovde dešava? Zato je važno da podržimo ovo što vi danas radite, da se uvede konačno red u

Baš ih je bilo briga za narod, baš ih je bilo briga za one koji nemaju od čega da žive. Važno je da tajkun može da kupi još nešto što je ovaj narod stvorio, da otme od ove države, da ne plati ništa, ali tako da ne ide sutra u zatvor. Tome su služili poslanici, ne da rade za narod, nego za tajkune.Zato danas po prvi put možemo da govorimo od dolaska Aleksandra Vučića u Vladu Srbije do dana današnjeg, da narod Srbije ima vlast i predsednika koji je na njegovoj strani, koji ga razume i koji se bori za njega. Ovo je dokaz za to. Ovo je dokaz da sam u pravu. Ovo je dokaz da se i dalje borimo i zapošljavanjem i na svaki drugi način da narod u Srbiji živi bolje.Zato bolje.Zato nam je važno da ovaj zakon bude usvojen. Zato je važno da ovaj zakon stupi na snagu i počne da se primenjuje, da se malo raščiste stvari, da se zna ko je onaj ko može, a ko ne može da dobija socijalnu pomoć i pomoć od države.Potpuno države.Potpuno sam saglasan sa onim pravilom da je bolje da sto onih koji ne treba da dobiju – dobiju, a da jedan koji treba ne bude ispušten. Dajte to da svedemo u neke normalne mere i u neke pristojne mere, da ne dovodimo stvari do karikature.Mi nemamo neograničene resurse. Nemoguće je da nakon perioda od 2008. godine do 2012. godine kada ste imali 500 hiljada otkaza, kada je uništena ekonomija, uništen privatni sektor u potpunosti, vi imate neograničene resurse u državi pa ćete da delite kako kome treba i onome kome treba i onome kome ne treba. Sramota je da neki ljudi dobiju socijalnu pomoć i potroše je za jedno popodne. Neko od toga živi mesec dana.Mi moramo da se borimo za to da se broj korisnika smanji pre svega ovim merama koje radimo, a da oni koji dobiju zahvaljujući tome što ćemo da izbacimo one koji nisu pravi korisnici socijalne pomoći, dođemo do toga da možemo i da povećavamo sredstva onima onima koji dobijaju. To je ono što je suština.Zato je važno da ovo podržimo, zato je važno da ovo izglasamo i svakako mi je drago što ću biti u prilici da podržim zakon koji ste predložili. Hvala. poslanika dr Vesna Ivković. **Vesna Ivković** Poštovani predsedniče, uvažena ministarko sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, na samom početku svog izlaganja istakla bih da je današnja tema, a to je Predlog zakona o socijalnoj karti tema socijalne pravde i socijalne jednakosti. Ideja socijalne pravde je socijalistička ideja i kako naš predsednik Ivica Dačić kaže - sastavni deo genetskog koda SPS.Socijalistička partija Srbije

U svim dobro razvijenim zemljama, kojim nadam se težimo i mi, razvoj ekonomije mora da prati i razvoj socijalnih prava, odnosno razvoj svih segmenata socijalne politike i socijalne zaštite kao njenog segmenta.Efikasan segmenta.Efikasan sistem socijalne zaštite treba stalno da se prilagođava kako bi mogao da odgovori na izmenjene i drugačije potrebe građana u novim socijalnoekonomskim okolnostima, odnosno da podrži ranjive i marginalizovane pojedince i grupe kojima je potrebna organizovana pomoć zajednice i države.Kao značajna mera socijalne zaštite, socijalna davanja države treba da pomognu onima koji su u stanju socijalne potrebe kako to zakon definiše, a to su pojedinci i porodice bez ikakvih prihoda ili čija su primanja ispod utvrđenog minimuma tako što će im predviđena novčana pomoć koliko toliko olakšati život.

i svešću o tome da se država stara o njima i njihovim potrebama, da nisu prepušteni sami sebi i siromaštvu. Najkraće rečeno, socijalna zaštita je jedna od oblasti Ustavom zajamčenih ljudskih prava, delatnost od javnog interesa i veoma je osetljiva po karakteru.Zakon o socijalnoj karti je u stvari tehnički zakon, jer se odnosi na formiranje jedinstvenog elektronskog registra o socijalno ekonomskom statusu pojedinca, odnosno korisnika usluga socijalne zaštite.

zaštite.Izuzetno dobro zakonsko rešenje jeste i to što će socijalna karta sadržati podatke o korisnicima socijalne zaštite koji su to pravo stekli, jer su bili teško pogođeni različitim elementarnim nepogodama poput poplava, klizišta, snežnih padavina, požara, zemljotresa i drugih. Ova lica se sada po prvi put zakonski prepoznaju kao lica u stanju socijalne potrebe. U tom smislu je važno da postoje sistematizovani svi podaci od interesa za sistem, za upravljanje rizikom od elementarnih i drugih nepogoda.Zakonom o socijalnoj karti treba da se postigne i drugi cilj, a to je racionalno korišćenje budžetskih sredstava, odnosno da se za isti budžet obezbedi pravičnija raspodela socijalnih usluga prema najugroženijim kategorijama stanovništva.Građani koji su u najtežem ekonomskom položaju biće vidljivi u sistemu i ostvariti brže i jednostavnije pravo na potrebnu podršku.Ono što bih podvukla to je pomoć društva porodici da opstane kao celina pružajući joj ekonomsku sigurnost. Najvažnije je da deca ostanu u svojoj prirodnoj sredini, tj. porodici. Porodica je osnovna društvena jedinica i samo jaka porodica svojim članovima može da pruži emocionalnu, fizičku i ekonomsku sigurnost.Takođe, ovu osnovnu ćeliju društva treba zaštiti od nasilja u porodici i svesti ga na nultu toleranciju i još jači mehanizmima države. Jednom rečju, moramo sve učiniti da podržimo porodicu i dati joj kao društvo vetar u leđa. Kako je neko rekao, citiram – ne postoji porodica radi društva, već društvo radi porodice, završen citat.Na samom kraju, uz sve pohvale za predlog jednog dobrog zakona, ukazala bih na jednu dobronamernu primedbu na koju su mi ukazali zaposleni u ustanovama socijalne zaštite da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja razmotri zanavljanje stručnog kadra u tim ustanovama ko je sada daleko ispod optimalnog nivoa po kadrovskom planu na broj stanovnika i korisnika.Napominjem

Zahvaljujem se dr Vesni Ivković.Reč ima zamenik šefa Poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, Sandra Božić. Zahvaljujem uvažena potpredsednice.Poštovana ministarko Kisić Tepavčević sa saradnicima, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pre svega želim da zahvalim ministarstvu koje je predlagač ovog zakona na zaista dugo čekanom zakonu koji je stigao u Skupštinu kao zaista gotovo završen predlog, bez obzira što će kao i svaki zakon u nekom trenutku verovatno u skladu sa vremenom koji praktično pojede svaki zakon do kraja trpeti određene izmene, ali ovakav kakav jeste zaista, dugo očekivan, predstavlja jedan veliki korak i hvala vam na sveobuhvatnom predstavljanju zakona. Potakli ste jednu jasnu diskusiju upravo ovde u parlamentu među poslanicima i ja se nadam da će zaista našim građanima, pogotovo korisnicima socijalne pomoći danas biti jasnije šta podrazumeva uvođenje ovog zakona.Dakle, pravednija raspodela svakako je jedan od benefita koji će biti praktično dobijen i proizaći iz primene ovog zakona jer socijalna pravda u jednoj uređenoj državni nije nešto što ne možemo da dostignemo. Svakako da je ovo prvi korak i da je SNS ovde u poslaničkog klubu zaista prepoznala i po ovoj kvalitetnoj raspravi i vidimo da je ovo jedan od dragocenih koraka upravo u borbi protiv predstavlja jedan zapravo tehnički zakon koji će napraviti praktično jedan elektronski registar i omogućiti i vama u ministarstvu da sagledate praktično potrebe svakog pojedinca on ipak predstavlja jednu ozbiljnost, kažem, posle toliko vremena jer to je rečenica koja se ovde danas zaista mnogo puta čula da posle gotovo desetina godina dobijamo ovakav zakon koji je dugo bio u najavi i sasvim je sigurno da odgovorna država Srbija na čelu sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem, Vlada Republike Srbije, grade sistem u kojem će biti prepoznata potreba svakog pojedinca.Zapravo da zaista vrednujemo apsolutno i bitna nam je svaka potreba pojedinca pokazali smo mnogo puta u prethodnom periodu, vrlo kratkom periodu. Ne zadirući dalje u sve ono što je Vlada učinila i predsednik Republike mogu samo da se osvrnem na poslednja dešavanja koja se tiču borbe protiv epidemije korona virusa gde smo zaista pobrojali sve aplauze praktično sveta, gde smo ne samo uspeli da pokažemo da možemo da budemo najbolji u organizaciji, već smo najbolji i u onome što je zapravo sada ključno i najbitnije u ovoj borbi a to je nabavka vakcina, gde je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao što je moj kolega Jovanov maločas i rekao, zaista svojim autoritetom koji je izgradio međunarodnim ugledom uspeo da prosto nabavi, i prvi smo i jedini u svetu apsolutno po tome, tri vakcine i naši građani zaista mogu da izaberu vakcinu po svom nahođenju i po svojoj volji.Takođe mislim da je jako važno spomenuti da smo i po broj vakcinisanih drugi u Evropi i to mesto svakako da čvrsto držimo i da smo u visini te liste i kada se radi i o svetu, a da svakako nećemo na tome stati, da nećemo posustati nego da ćemo apsolutno taj progres nastaviti i u budućnosti i pokušati da u što kraćem roku imunizujemo najveći deo našeg stanovništva pokazuje upravo i vest koja je danas stigla od predsednika Republike, a to je da sledećih 500 doza kineske vakcine stiže sutra. Dakle, ni u jednom trenutku s obzirom da smo sada u revakcinaciji naše stanovništvo neće ostati bez ijedne mogućnosti da se ponovo prijavi, ponovo vakciniše, odnosno kroz ovaj sistem koji je praktično pohvaljen kao najbolji na svetu mi ćemo uspeti za vrlo kratak period da dostignemo dostignemo kolektivan imunitet kojem zapravo teže svi u ovoj nevolji.Takođe da smo u nameri ozbiljni da izgradimo jedan sistem u kojem će pojedinac biti i zaštićen ne samo zdravstveno, već i na svaki drugi način, a posebno kada je u pitanju bezbednost građana, to smo pokazali pokazali vrlo jasno u prethodnim danima kada smo se snažno, precizno obračunali sa mafijaškim grupama koje su pretile bezbednosti Srbije. Ono što je u ovom trenutku zaista nešto što je i predmet istrage, pretili i životu i bezbednosti predsednika Aleksandru Vučiću.Međutim, iako kažem ovo je jedna borba koja je sasvim sigurno operacija koja je dugo planirana, ona do kraja mora biti sveobuhvatna. Na šta mislim? Hoću zaista decidno to ovde da razložim.Mislim upravo na one koji su zapravo doveli do toga da napad na bezbednost predsednika republike, ko god bio, u ovom slučaju jeste Aleksandar Vučić, ali i na članove njegove porodice, konstantnom kriminalizacijom, znači to nije nešto što traje mesec, dva, to traje godinama unazad i plasirano je od strane bivšeg režima. Konkretno Dragana Đilasa, kao idejnog tvorca svake od izmišljenih afera kriminalizacije predsednika, njegovog brata Andreja Vučića i Danila Vučića, do onoga ko je glasnogovornik i ko je dovoljno, ne mogu da kažem da je to hrabrost, to je po meni ludost, neko ko može da iznese gomilu neistina i da svoj gotovo već nepostojeći obraz ukalja ako je to moguće još više, to je Marinika Tepić koja je konstantno zajedno sa još određenim predstavnicima opozicije uspevala da na dnevnoj bazi izmišlja afere i da na taj način zaista predstavi predsednika Srbije, kažem i članove njegove porodice kao legitimne mete koje u ovakvim okolnostima, zaista ne smem ni da pomislim šta smo mogli da očekujemo kada smo kod jednog od kriminalaca, odnosno kod kriminalne grupe u pretresu pronašli snajpersko oružje.Ne samo to, videli smo i snimke kako su imali i vršili vežbe kako bi naravno što bolje i efikasnije iskoristili to oružje, pa su čak našli i izvršioca. Ostaje samo da se pitamo, a ne treba nam mnogo da se pitamo, jer odgovor zaista cela Srbija zna, a znamo i mi ovde, kome je taj snajper zapravo bio namenjen. I tu leži sva opasnost.Mislim da su upravo oni koji su te kriminalce prvi krenuli da brane kada su uhapšeni, znači, vi imate jednu organizovanu mafijašku grupu koja je pretnja svim građanima Republike Srbije, gde god se nađe, videli smo da su tu u pitanju zverska mučenja, zverska ubistva, pljačke i raznorazne druge krimogene radnje, imate naravno pohvalu svakog normalnog čoveka. Ne, vi samo u Draganu Đilasu i Mariniki Tepić imate nekoga ko se našao da prvi ustane i da glumi advokata svakom od pripadnika ove kriminalne grupe.Pitamo se zašto, pitamo se, a možda sada postaje jasnije kada odgovor na to pitanje možemo upravo da uputimo javnosti Srbije da sada možda postaje potpuno jasnije čemu afera „Jovanjica“, čemu još milion izmišljenih afera koje su se nizale gotovo svakodnevno? Jesu li one bile nekakva distrakcija kako mi ne bismo znali šta se zapravo smera, a videli smo da ni Draganu Đilasu, ni Mariniki Tepić društvo krimogeno nije ništa novo.Podsetiću vas, vrlo ću vas rado podsetiti obzirom da mislim da ovo u javnosti ipak nije dovoljno puta ni pokazano, ni dovoljno puta govoreno na ovu temu. Zašto i kako je moguće da su Dragan Đilas i Marinika Tepić napravili gotovo porodičan album sa svim najvećim kriminalcima u Srbiji? Čekajte, nemoguće je da su se slikali ovako. Volela bih da mogu sve ove slike odjednom da vam pokažem, ali ne mogu, pa ću jednu po jednu.Da li je realno da Dragan Đilas u svakom momentu naiđe baš na ulici na kriminalca? Razumem da ga pošten svet zaobilazi, razumem da će svaki pošten čovek da mu uzvikne – lopove i da ode, da mu kaže isfrustriran šta misli o njegovoj politici i njemu, ali kako baš uvek da traži baš eto, slučajno kako on kaže, neke od kriminalaca. Ovo mu je inače i deo, koliko sam razumela rodbine bio. Kako to da se on uvek nađe u njihovom društvu? Sigurna sam da tu postoje neki zajednički poslovi. Zajednički poslovi koji sada dolaze u fokus kada se hapsi ova kriminalna grupa i kada se čuje iz javnog informisanja da pojedini od njih, konkretno Marinika Tepić možda ima i određene veze sa određenim članovima ove mafijaške grupe? Dakle, kako to da se Dragan Đilas nađe u društvu Milutina Bakića koji je uhapšen sa 66 kilograma marihuane?Ovo je čovek koji je predsednik opštinskog odbora Kuršumlija. Kako je moguće da je baš na njega Đilas slučajno naleteo? Ili je to možda u nekoj njihovoj poslovnoj kombinaciji izračunao da bi bilo dobro već kada mu vodi poslove, da mu vodi i stranku.Ili recimo, ovaj slučaj kako Đilas kaže – susret sa Vladom Japancem. Na šta vas ova slika asocira? Ovo je pripadnik Zemunskog klana. Pripadnik Zemunskog klana koji Dragana Đilasa sa ovim osmehom na licu, prijateljskim, jer ovde se očigledno ne radi o slučajnim prolaznicima i ljudima koji se ne poznaju, smešta upravo u kontekst 2003. godine, kada su ovi ljudi,

Ispitati ovu vrstu veza Dragana Đilasa i Marinike Tepić je ključno, ne samo zarad ove situacije u kojoj danas imamo uhapšenu kriminalnu grupu koja je pokušala da očigledno ovim snajperom izvrši atentat na neko bitno lice, već u kontekstu onoga da ovi ljudi pretenduju da opet nasilno preuzmu vlast, preteći upravo danom D posle izbora koji bi značio otimanje otimanje legitimno izabrane volje naroda, a to je ono što Dragan Đilas obećava dan posle izbora, kada god oni budu bili i to je već vrlo otvoreno i jasno. Ja se pitam da li će možda ovi ljudi biti deo tog scenarija?Da li ćemo iste scenarije dozvoliti i gledati kao što smo gledali letos, kada smo pod izgovorom kao što smo gledali letos, kada smo pod izgovorom nekakvih demonstracija protiv mera koje je Vlada Republike Srbije donela i Krizni štab, kako bi zaštitila zdravlje i živote građana Republike Srbije, imamo huntu Đilasovih poslušnika, a i Marinike Tepić, jer kasnije ću se dragi narodni poslanici, dragi građani Srbije osvrnuti i na lik i delo Marinike Tepić i njenu povezanost sa kriminalnim krugovima.Jel ovo ta slika koja nas čeka dan posle izbora? Jel ovo slika koju Dragan Đilas obećava već danas? Jel ovo slika koju će pokazati evroparlamentarcima i pokušati da objasni da ovo nije njegovih ruku delo? Mislim da neće u tome uspeti, ali videćemo.Dakle, molim nadležne organe da ova borba zaista bude dosledna i sveobuhvatna kako bismo zaista sprečili da u budućnosti možemo da od predsednika države pravimo legitimnu metu, kao što pravi Marinika Tepić svakog dana i kao što je i danas pokušala dolaskom u Pančevo da napravi jednu uličnu predstavu, jednu uličnu konferenciju za novinare, jer više ne znam na šta to liči, ali to je jedna od onih koja kuka kako je prinudno iseljena iz Pančeva, jer joj je bila ugrožena bezbednost.Drage moje kolege, dragi građani Republike Srbije, ja sam Pančevka. Za razliku od nekih, ja sam rođena u tom Pančevu i vrlo dobro poznajem svoj grad i Marinika Tepić kada kaže – Pančevo je moj rodni grad, laže vas, jer Marinika Tepić nije rođena u Pančevu, ali svejedno. Mi smo banatsko mesto, vrlo smo gostoljubivi, druželjubivi i ko god kaže da je iz Pančeva i da je Pančevo njegovo, što bi rekao Mika Antić – Pančevo je kad se vratiš, dobrodošao je.Ali, ono što ovu ovu ne mogu da kažem ni političarku, ne znam da dam naziv bavljenja politikom na ovaj način, niti želim, kad god Marinika Tepić ima nameru da dođe u Pančevo, a iz Pančeva nije otišla zato što joj je bezbednost bila ugrožena, već zato što je, dva su razloga, našla mnogo bolji i komforniji način za život, a jedan od razloga jeste jedan luksuzan stan koji je kupila u Novom Sadu, gotovo veličine jednog ara, koji se nalazi u samom centru Novog Sada, gde je odlučila da je vreme da živi u skladu sa onim koliko zarađuje.Možete misliti na koji način i to je odlično pitanje, kako je Marinika Tepić zaradila stan od preko 100 kvadrata u Novom Sadu. Dakle, otišla je zbog komfornijeg i luksuznijeg života, da se odmah razumemo. To To kakve ona neprijatnosti doživljava na ulici od stanovnika i građana Pančeva, to je nešto drugo. Ja kada prođem svojim gradom uvek se pozdravim sa svojim komšilukom, popričam sa starijim sugrađanima kojima je uvek potrebna pomoć, pa ako ne pomoć, onda samo razgovor.Mi smo danas upravo imali na delu, videli na koji način Mariniku Tepić dočekuju, kako ona kaže u svom rodnom gradu. Ovo je jedna od slika njene poslednje posete Beloj Crkvi. Tada je dočekana sa povicima – lopužo, lopovo. Danas su je građani Pančeva koji su se okupili, jer je konferencija održana u samom centru grada dočekali uzvicima – tajkunko, lopužo, a sve ono drugo što su usput rekli, zaista nije nije mesto u ovom domu, niti lepo, niti kulturno izgovoriti, ali svakako da jeste nešto što odražava sliku Marinike Tepić i predstavlja pravi razlog zašto Marinika Tepić ne može da živi u Pančevu. Zato što je vrlo dobro poznajemo, zato što nam je jasno na koji način je pokrala pokrajinski budžet, dok je predstavljala i nas građane Pančeva u pokrajinskoj Vladi kao ministar zadužen za sport i omladinu.Pomislila omladinu.Pomislila sam da će Marinika Tepić ako je i malo obraza ostalo, danas u Pančevo da dođe, pošto je došla ispred sedišta SNS, najmanje da se izvini predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi Republike Srbije, ali i vama gospođo ministarka, jer vi ste član Kriznog štaba i bili ste zaista na čelu u borbi protiv ove epidemije i ovim putem vam se na toj borbi i na svemu što ste uspeli da istrpite u vrlo kratkom javnom pojavljivanju izdržali. Na tome vam hvala. Zahvaljujem vam se u ime svih građana Republike Srbije i ohrabrujemo vas i imate punu našu podršku da nastavite tu borbu podjednako hrabro kao i do sada.Dakle, ja sam zaista mislila da će se Marinika Tepić danas izviniti, da će se najmanje u ime Dragana Đilasa izviniti, koji kako smo videli juče jeste stajao u redu kako bi primio rusku vakcinu. Isti Dragan Đilas koji je pisao EU kako bi se žalio na Republiku Srbiju da ne može da nabavi vakcine, kako smo mi nesposobni, kako nam niko dati vakcine neće, kako zbog politike koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pa onda predsednik nabavio kontigente vakcina koje niko na svetu nije uspeo da nabavi, pa bivamo pohvaljeni od čitavog sveta, pa nas pohvali Angela Merkel, pa u svakom bitnom svetskom časopisu mala Srbija se pohvali sa rezultatima, mnogim rezultatima. Jedan od njih jeste imunizacija, drugi ne manje važan jeste rast BDP i napredak ekonomije.Jedna Srbija bude pohvaljena, a Dragan Đilas posle svega što je rekao stane u red da se u istoj toj Srbiji gde je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije, Krizni štab koji je tom prilikom kritikovao, organizovao upravo ovu vakcinaciju i u tom redu, naravno komentar posle toga je bio vrlo brzo, efikasno dobio svoju vakcinu. Ja na ovaj način želim da kažem i svim ostalim građanima – dođite, primite vakcinu. Naravno budite zdravi, nama jeste cilj da vodimo računa o bezbednosti i zdravlju svakog stanovnika bez obzira šta oni mislili, šta oni radili, vakcina jeste civilizacijski tekovina.Ja sam očekivala da će se Marinika Tepić pored toga danas izviniti možda i za sve one neosnovane i šizofrene propagande kriminalizacije koje je širila o predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću i njegovom bratu Andreju Vučiću, Danilu Vučiću sinu, pa čak i trogodišnjem Vukanu kog su vrlo često spominjali bez imalo Da će se izviniti za svaki pokušaj državnog udara koji je planirala sa svojim gazdom za kojeg inače radi. Zaista sam zahvalna koleginici Biljani Pantić Pilji koja je direktno pitala gospođu Tepić za koga radi. Jer, to je, ne tako nevažno pitanje, možda nekome, ali za građane Republike Srbije je jako važno gde Marinika Tepić radi. Marinika Tepić radi u „Dajrekt mediji“ za Dragana Đilasa. Radi u njegovoj kompaniji. Dakle, Marinika Tepić je praktično neko ko izvršava za platu naloge Dragana Đilasa.Pomislila sam da će se možda izviniti za povezanost sa narkodilerima, da će se svakoj majci koja je svoje dete nažalost izgubila zbog konzumiranja narkotika, jer je ona upravo ta koja je u javnom prostoru i te kako prisutna, bila viđena, slikana, ali ne samo to, već godinama sarađivala sa

Upravo onaj isti Novak Filipović koji je pronađen sa 6,6 kilograma marihuane, sa nedozvoljenom municijom. Isti Novak Filipović od koga je Marinika Tepić, kao od svog prvog saradnika, tražila da iseli novinara Miću Milakova iz

zaista dovodi do tog revolta koji je osetan svaki put kada se licem u lice susretnu sa Marinikom Tepić, a to jeste krađa pokrajinskog budžeta. Da će se izviniti u ime svog novca koji je na sumnjive načine dolazio, tražio put do Marinikinih prvih saradnika. Da će se izviniti za banatske šore kojim je opljačkala pokrajinski budžet. Da će se izviniti za projekat koji je nakaradno nazvan – „Seks za početnike“, a koji je ona vodila i na osnovu koga su se milioni slili, godinama slivali u džepove njenih partijskih prijatelja, njenih partijskih kolega.Znamo gotovo sasvim sigurno da je novcem od ovog projekta, u iznosu od 6,7 miliona, renovirana kuća njenog tadašnjeg partijskog kolege, nemojte me pitati kog, jer defakto je najteže snaći se u tome kada je, u kojoj godini Marinika bila u kojoj stranci, ali njegovo ime je Dušan Jakovljević.Da li će se izviniti možda zbog toga što je dodelila novac beton klubovima u nekim „š“ ligama? Da li će se izviniti zato što je dodelila milion dinara upravo ovom Novaku Filipoviću za nepostojanu teretanu i fitnes klub iz pokrajinskog budžeta, iz džepova građana Pančeva i AP Vojvodina?Da li će se izviniti zbog toga što je iselila Nacionalni savet Roma iz prostorija koje su im sa pravom dodeljene u Pančevu? Da li će se izviniti zato što je bezbroj i milion puta slagala slagala građane Pančeva, pokušala da izmisli afere kojima bi kriminizovala predsednika Republike Srbije, kojima bi dovela u zabludu građane Republike Srbije kojima je praktično na čelo predsednika Srbije stavila metu zajedno sa Draganom Đilasom, zajedno sa njihovim medijima?Mislim da to izvinjenje koje ja možda očekujem do nas neće nikada stići, ali ne treba nama Marinika Tepić da se izvinjava, ona treba da se pre svega sa svoje delovanje, za svoju politiku izvini građanima Republike Srbije koji su odavno shvatili svu vrednost njene politike, shvatili su sve ono što je, gledali su na kraju krajeva na delu sve ono što je Marinika Tepić radila u toku svoje političke karijere preletanja od jedne do druge stranke.Stoga, mislim da to izvinjenje nećemo nikada dobiti, ali sasvim sigurno ono što hoćemo jeste sud koji je najpreči, a to je sud građana na izborima i iskreno ja sam sigurna da kao i ovoga puta kada su se krili iza reči – bojkot, sasvim sigurno sledeći put, odnosno na sledećim izborima stvari će izaći na čistac i biće jako i vrlo jasno na koji način koje mišljenje građani Republike Srbije imaju i o Mariniki Tepić i o Draganu Đilasu, ali i o svim aferama koje se koje se vezuju za njihova imena, a na kraju krajeva i o ovom porodičnom albumu sa narkodilerima. Hvala vam. Zahvaljujem.Sledeća na slisti govornika je narodna poslanica Svetlana Milijić. **Svetlana Milijić** Uvažena predsedavajuća, poštovana gospođo ministarka Kisić Tepavčević, kolege i koleginice narodni poslanici, danas pred nama je rasprava Predloga zakona o socijalnoj karti, zakona koji predstavlja važan iskorak za Republiku Srbiju u smislu socijalne politike i socijalne zaštite i zakona koji je i sama premijerka Republike Srbije, Ana Brnabić, apostrofirala u svom ekspozeu 2017. godine.Socijalna karta jedne zemlje po svom sadržaju i po svom karakteru predstavlja multidisciplinarno i statističko istraživanje čiji je značaj razvoj, planiranje i preduzimanje mera socijalne politike i socijalne zaštite.Cilj koji se postiže usvajanjem zakona o socijalnoj karti je uspostavljanje mehanizma za racionalniju i pravedniju raspodelu sredstava namenjenih za socijalnu zaštitu kroz postojanje elektronske baze podataka, odnosno informacionog sistema koji će sadržati tačne i ažurne podatke o socioekonomskom statusu pojedinca i sa njim povezanih lica.Benefiti koji se postižu usvajanjem zakona o socijalnoj karti predstavljaju ujednačavanje podataka koji se koriste u postupcima koji se vode u socijalnoj zaštiti,

i ono što je ministarka malopre naglasila to je proaktivnost u definisanju i kreiranju socijalne politike. Takođe benefit jeste i monitoring u merama socijalne zaštite jedne zemlje.Da bi ovaj zakon stupio na snagu, a stupiće usvajanjem u ovoj Skupštini i krenuće sa svojom implementacijom 1. marta 2022. godine, bilo je potrebno izgraditi informacioni sistem, odnosno registar socijalne karte. Nakon toga sledi pravna regulativa, odnosno sledi usvajanje zakona o socijalnoj karti.Socijalna karta pojedinca i sa njim povezanih lica sadržaće podatke o porodičnom, vaspitno-obrazovnom, imovinskom, radnopravnom statusu i zdravstvenom statusu pojedinca, ukoliko je on od značaja za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite. Ovi podaci biće lako dostupni, s obzirom na sistem koji ćemo sistem koji ćemo imati, gde će biti objedinjeni svi podaci i gde će moći svaka ustanova socijalne zaštite, odnosno centar socijalne zaštite da pristupi na lak i jednostavan način, imajući podatke o svakom pojedincu kako bi oni ostvarili svoja prava, a umreženost između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa ostalim ministarstvima i ostalim organima državne uprave, odnosno lokalne samouprave.U skladu sa najboljim pozitivnim primerima iz svetske prakse, a po ugledu na danski model koji ima najbolju socijalnu kartu, Srbija će usvajanjem ovog zakona omogućiti da građani koji se nalaze u najtežem socijalno-ekonomskom položaju budu vidljiviji u društvu kako bi blagovremeno, efikasno i na transparentan način uspeli da ostvare svoje pravo iz socijalne zaštite, odnosno pravo na potrebnu podršku.Usvajanjem ovog zakona o socijalnoj karti putem kojeg će se pratiti socijalne potrebe stanovnika i obezbediti pravičnija raspodela sredstava koja se iz budžeta izdvajaju po ovim namenama jeste i nastavak snažnog mehanizma politike predsednika Republike Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije o nultoj toleranciji prema zloupotrebama i čvrste namere da osetljive kategorije stanovnika dobiju ovu pomoć, bez obzira da li znaju da im ova pomoć pripada.Uvažena

ono što možemo da konstatujemo ovde i čime će građani Srbije biti ponosni kada bude implementiran ovaj sistem, a poznajući kako pristupate odgovorno svakom zadatku i svakom poslu, ne sumnjam da će Srbija u jugoistočnoj Evropi imati najbolju socijalnu kartu.Kao poslanik SNS, odnosno poslaničke grupe SNS „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, ja ću u danu za glasanje, kao i moje kolege, podržati ovaj zakon. Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Svetlani Milijić.Sledeći reč ima narodni poslanik Gojko Palalić. Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvažena ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije,

Država će kreiranjem socijalnih karata imati bolji uvid u prihode građana i na taj način raspodela sredstava biće dosta pravednija. Građani samim tim neće morati da obilaze deset šaltera kako bi ostvarili pravo na, primera radi, dečji dodatak ili neko drugo pravo iz oblasti socijalne zaštite, jer će se svaka promena u imovinskom i socijalnom statusu automatski ažurirati.S

samim tim pružajući pomoć, ali i podršku onima kojima je to zaista najpotrebnije.Ministarka je imala priliku da prošle godine zajedno sa gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem obiđe gerontološki centar u Futogu, centar u koji smo u prethodne četiri godine investirali 90 miliona dinara za koji su izdvojena dodatna sredstva i za ovu godinu u cilju izgradnje prihvatilišta. Tako da, to je samo još jedan od pokazatelja da vodimo računa i o starijim sugrađanima kako bi imali najbolju moguću socijalnu zaštitu.Međutim, pojedini predstavnici opozicionih stranaka, često vođeni politikom bezumlja, čak i kada su u pitanju novorođene bebe u Novom Sadu, često prevazilaze svaku meru. Pa tako na vest da u Novom Sadu svaka beba rođena na Dan grada Novog Sada dobija na poklon od grada 200.000 dinara žuti Balša Božović

dok je bio na funkciji gradonačelnika Beograda, upravo porodiljama ostao dužan 400 miliona dinara na ime neisplaćenih naknada. Dok je njegov šef bio gradonačelnik Beograda roditelji su boravak dece u vrtićima plaćali 9.500 dinara. Danas boravak dece u vrtićima iznosi 5.600 dinara. Dok je njegov šef bio gradonačelnik Beograda u vrtiće u Beogradu je išlo 47.500 mališana. Danas u vrtiće u Beogradu ide 77.000 mališana.Ukoliko Balšu Božovića baš zanima Novi Sad, trebalo bi da zna da smo u Novom Sadu obezbedili besplatan boravak za svu decu u državnim vrtićima, da smo subvencionisali boravak dece u privatnim vrtićima,

beneficija koje se ogledaju u pogledu rehabilitacije koju finansira grad Novi Sad putem resorne uprave, ali i plaćanje komunalnih usluga za određene kategorije stanovništva.Međutim, ništa od ovoga ne bi bilo moguće da nismo započeli teške ekonomske reforme još 2014. godine, jer su upravo te reforme i vođenje odgovorne politike SNS na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dovele do toga da danas imamo stabilan budžet, veći životni standard građana, da jednostavno danas kroz diskusiju o predloženom zakonu o socijalnoj karti dodatno unapredimo stanje u ovoj oblasti,

zanimaju.U danu za glasanje svakako da ću podržati Predlog zakona o socijalnoj karti, imajući u vidu značaj ovog zakona za unapređenje stanja u oblasti socijalne zaštite, jer država je jaka onoliko koliko je spremna da pomogne najslabijima, a država Srbija je danas dovoljno jaka i rešena da obezbedi bolju budućnost za sve naše građane. Hvala. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Gojku Palaliću.Sledeća je narodna poslanica Sandra Joković.

karti.Socijalna karta je postojanje jedinstvene i centralizovane evidencije u elektronskom obliku koja sadrži tačne i ažurne podatke svakog pojedinca, svakog građanina. Ministarstvo će imati bazu podataka osoba sa invaliditetom, borce, dečiji dodatak i sve korisnike neke novčane naknade. Sve će to biti na jednom mestu, objedinjeno

neće biti onih koji će morati da dođu i da podnose zahteve, da mole, na neki način, da imaju loš osećaj zbog toga. Ovo će značiti ugroženim građanima, Romima koji su najvećim delom korisnici socijalnih davanja. Većina njih nema ni privremeni posao, delom zbog obrazovanja, jer znamo da sve polazi od toga. Oni koji nemaju stalna mesečna primanja lako odustaju od školovanja i time se vrte u začaranom krugu. Radno sposobni treba biti angažovani u skladu sa obrazovanjem, fizičkom i zdravstvenom sposobnošću za određene privremene poslove, a kasnije i stalne. Time bismo smanjili korisnike socijalnih davanja. Samo radom možemo smanjiti siromaštvo.Ljudi koji su navikli da primaju socijalnu pomoć teško je se odriču. Zato starim i bolesnima koji nemaju ko da brinu o njima, koji nemaju stalna mesečna primanja treba da im se obezbede stalna socijalna davanja. To je do sada bilo u praksi, ali nadam se da će biti i

jer niko u državi ne zaslužuje da živi na rubu egzistencije. Zato će socijalna karta mnogo značiti svim osetljivim grupama građana. Zato ću u Danu za glasanje podržati ovaj zakon, kao i kolege iz poslaničke grupe. Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Sandri Joković.Sledeći je narodni poslanik Vuk Mirčetić. Izvolite. Uvažena predsedavajuća, poštovana ministarko sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, javio sam se po tački dnevnog reda koja se odnosi na Predlog zakona o socijalnoj karti. Smatram da je donošenje ovog zakona od izuzetne važnosti, jako važno, jer je neophodno da Republika Srbija vodi adekvatnu socijalnu politiku.Prilikom politiku.Prilikom obraćanja jutros ministarka prof. dr Kisić Tepavčević je pričala i o socijalnim davanjima i pravima, ali i o broju potencijalnih korisnika ovih prava.Važno prava.Važno je da naglasimo da Republika Srbija misli na najugroženije stanovništvo i upravo ono što je ministarka pomenula – 106 milijardi dinara je opredeljene upravo u ove svrhe. Usvajanje zakona o socijalnoj karti ide upravo u prilog tome, s obzirom na to da to samo usvajanje zakona znači formiranje jedinstvene baze koja bi sadržala podatke o socijalno-ekonomskom statusu građana i sa njima povezanim licima.Kakva je situacija trenutno? Trenutno postoje određene baze, više baza koje različite institucije kontrolišu i upisuju podatke, ažuriraju, a ministarka prof. dr Kisić Tepavčević je istakla da se radi o povezivanju svih tih baza, dakle povezivanju podataka koji se nalaze u internim i eksternim izvorima.Formiranjem elektronskog registra o socijalno-ekonomskom statusu pojedinca dobijamo evidenciju u elektronskom obliku koja je i tačna i pouzdana, ali i ono što je jako važno, ažurirana u realnom vremenu.Postavlja se jedno pitanje i prilikom razgovora sa građanima građani su me, nekoliko građana me je to pitalo – šta se dešava sa sigurnošću, koliko je to sigurno, šta se dešava sa zaštitom njihovih podataka, s obzirom na to da će toj evidenciji, toj bazi moći da pristupi veći broj lica nego do sada? Za građane Republike Srbije je jako važno da znaju, a o tome smo pričali juče na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, član 10. ovog zakona ističe da je potrebno vođenje, odnosno da će se voditi evidencija svih onih korisnika koji pristupe bazi podataka. To znači da će se voditi evidencija o određenim meta podacima, što dodatno osigurava, odnosno daje sigurnost građanima i sprečava zloupotrebe.Koji su benefiti ovog zakona? Prethodni govornici su govorili i o tome. S jedne strane imamo benefit koji građani imaju, dakle direktan njihov benefit. Oni će biti vidljiviji u sistemu, s jedne strane, s druge strane neće obilaziti sve institucije, smanjiće se troškovi i procedure će biti brže, a ukoliko su procedure brže samim tim neće gubiti vreme.S druge strane, država uspostavlja kontrolni mehanizam. Ukoliko se uspostavi kontrola i kontrolni mehanizam to znači pravedniju socijalnu politiku i davanje.Važno je napomenuti da je ovaj Predlog zakona i u skladu sa ekspozeom premijerke Ane Brnabić koja je istakla da je digitalizacija jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije. Smatram da će donošenje ovog zakona dodatno doprineti pravednijoj socijalnoj zaštiti.Zbog svega navedenog u Danu za glasanje u svoje lično ime i u ime poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu sa zadovoljstvom kažem da ću podržati ovaj Predlog zakona i ujedno pozivam koleginice i kolege narodne poslanike da takođe svojim glasom podrže ovaj Predlog zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Sledeća je narodna poslanica Vesna Knežević. narodni poslanici, donošenje Zakona o socijalnoj karti jedan je od prioriteta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U socijalnoj karti vode se i obrađuju podaci o pojedincu i sa njim povezanim licima koji su neophodni za utvrđivanje socijalnoekonomskog statusa, odnosno za ostvarivanje prava i usluga iz socijalne zaštite u skladu sa zakonima kao i podaci o ostvarenim pravima i uslugama iz socijalne zaštite koje lice koristi ili je koristilo, podaci o pravima i uslugama koji su u postupku ostvarivanja i podaci o odbačenim i odbijenim zahtevima tzv. neostvarena prava.Uspostavljanjem registra socijalne karte imaćemo jedinstvenu i centralizovanu evidenciju u elektronskom obliku sa tačnim i ažuriranim podacima po kategoriji stanovništva koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite.Važno je istaći da će uvođenjem ovog sistema biti omogućeno da građani koji su zaista u najtežem ekonomskom položaju budu vidljivi u sistemu kako bi blagovremeno i efektno ostvarili prava na potrebnu Republike Srbije i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i naša očekivanja narodnih poslanika su da će se za istu količinu

pošteniju raspodelu novca za najugroženije. Za građane to znači da će se svaka promena u njihovom socijalnom, finansijskom, imovinskom statusu, automatski registrovati i da više neće morati da obilaze po 15 šaltera kako bi ostvarili neko pravo iz oblasti socijalne zaštite. Drugim rečima, ovaj propis bi trebalo da spreči zloupotrebu ali i da utiče na državu da urgentno pruži pomoć kada je to potrebno.Kako se to postiže? Postiže se tako što se socijalna karta pored povezivanja sa softverskim rešenjima kojima upravlja ministarstvo povezuje radi preuzimanja podatak i sa Centralnim registrom stanovništva, Republičkim fondom za obavezno penzijsko i invalidsko

da se građanima obezbede osnovni uslovi za dostojanstven život.U tom smislu opština Titel iz koje ja dolazim, zaista daje veliki doprinos poboljšanju uslova života onih građana koji su u teškom ekonomskom položaju, pri tome, ne zaboravljamo ni najmlađe, kao učenike, studente, trudnice, porodilje i najstariju kategoriju stanovništva.Opština Titel, je društveno odgovorna lokalna samouprava, uprkos tome što spada u treću kategoriju razvijenosti i sa skromnim izvornim budžetom koji iznosi svega 655 miliona dinara.Za

a preko 10 miliona se izdvaja za Centar za socijalni rad čije je odeljenje u Titelu.Opština Titel refundira sa dva miliona prenatalni skrining, isplaćuje jednokratne pomoći porodiljama i to za prvo dete 50 hiljada, a za drugo, treće i svako naredno po

tri miliona dinara izdvajamo za prevoz učenika osnovnih i srednjih škola, znači imaju besplatan prevoz.Za Creveni krst izdvajamo takođe 950 hiljada dinara, a dva miliona 900 za logopede, pratioce i troškove prevoza učenika sa smetnjama u razvoju. Takođe, stipendiramo i 30 studenata i tri troškovi iznose tri milina dinara. U saradnji sa Komesarijatom za izbeglice obezbedili smo 12 miliona miliona 590 hiljada za kupovinu kuća porodicama interno raseljenih lica.Ono što želim da istaknem u svom obraćanju jeste činjenica da opština Titel nema svoj centar za socijalni rad, nego aktivnost obavlja u okviru Centra za socijalni rad za opštinu Žabalj i opštinu Titel odeljenje u Titelu.Ovom priliko molim ministarstvo da nam pomogne da osnujemo centar za socijalni rad za opštinu Titel, da nam omogući prijem u radni odnos još dva do tri izvršioca, jer je broj korisnika na našoj opštini znatno prošloj godini imali smo na evidenciji 3201 korisnika, s tim što ovaj broj obuhvata sve pomoći iz okvira socijalne dece je smešteno u naših 10 hraniteljskih porodica. Imamo zaposlenih svega tri radnika koji uprkos velikom broju predmeta i korisnika, vredno rade i daju svoj maksimu kako bi savesno i odgovorno izvršili poverene poslove.Sa Žabljom nemamo nikakvih dodirnih tačaka, to je posebna lokalna samouprava, udaljeni smo 40 kilometara. Superviziju vrši radnik iz Žablja, koji dolazi nedeljno, ili po potrebi u Titel. Rešenja ili uverenja se donose u Žablju, tako da predmeti stalno kruže na ovoj relaciji, Titel-Žabalj, Žabalj-Titel.Sve to ukazuje da je potrebno osnovati centar za socijalni rad u mojoj opštini. Zaposliti još stručnih saradnika kako bi se na još kvalitetniji i efikasniji efikasniji način zadovoljile potrebe korisnika.Na kraju, gospođo ministarko, vama lično i vašim saradnicima iskreno želim mnogo uspeha u daljem radu.